Колеги, започваме работа. Пристъпваме към: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Няма новопостъпили питания за периода от 25 април до 9 май 2019 г., но имаме писмени отговори за връчване връчване от: - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Елхан Кълков; Елхан Кълков; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Полина Цанкова Христова; Христова; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Елена Аксиева. Преди да започнем с въпросите към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на основание чл. на основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на един въпрос с писмен отговор от народните представители Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева и Станислав Стоянов. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Александър Мацурев се отлагат отговорите на два негови въпроса към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Нено Димов и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Преминаваме на въпросите към министър Захариева. Въпрос от народния представител Христо Гаджев относно спазване правото на телевизионно предаване на български език за новопризнатото българско национално малцинство в Албания. Уважаеми господин Гаджев, имате думата да зададете въпроса.

Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи! Усилията за признаване на българско малцинство в Република Албания датират още от времето между двете световни войни, когато българската дипломация е водила усилени действия за признаването на такова, но след идването на комунистическия режим в България българите са загърбени и всякакви действия по признаване на българско малцинство в Албания са прекратени. През последните години много български институции, общественици и неправителствени организации работеха усилено за признаване на българското малцинство в Албания, включително и в Европейския парламент. Да не забравяме, че на 15 февруари 2017 г.

този въпрос винаги е бил основен и във Вашите разговори на двустранна основа, както и на премиера Борисов с премиера Рама. Всичко това даде резултат, като на 12 октомври 2017 г. Албанският парламент прие поправка в Закона за защита на малцинствата, с която Албания официално призна наличието на българско малцинство в страната, и в крайна сметка нашата етническа общност получи статут на малцинство редом с още осем други, което е наистина безспорен успех на българската държава. Тази поправка в албанския закон осигури определени права на българите в Албания, едно от които е и правото на телевизионно предаване на български език – специален блок на обществената албанска телевизия. Той стартира в края на януари тази година. В тази връзка моля да ми отговорите: вече повече от година след признаването на българското малцинство в Албания гарантирани ли са правата на българите, техният телевизионен блок – как върви неговото захранване с материали, включително от българска страна, и какви допълнителни стъпки оттук нататък направи българската държава, за да развие отношенията ни с българското малцинство с оглед на присъединяването или по-скоро на европейския път на Албания и на Западните Балкани? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Заместник министър-председател.

– както Вие в изложението и във въпроса си изложихте, тема, по която е работено години наред от широк кръг политици, общественици, европейски депутати изключително интензивно в последните две години. Наистина съм изключително благодарна на албанския парламент, че буквално в последната секунда успя да включи и признае българското малцинство в Албания. Албания. Това е и един от основните външнополитически приоритети на Програмата за управление на правителството на Република България в периода 2017 – 2021 г., а именно целенасочена политика за поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина. Приемът на Закон за защита на националните малцинства в Албания обаче, както Вие сам казахте, е първата стъпка. Все още предстои и приемането на редица подзаконови нормативни актове, които ще регулират прилагането на Закона, и как на практика ще бъдат реализирани заложените права на българското малцинство. Ключова роля в процеса на подпомагане реализирането на правата на българското малцинство в Албания има и нашето посолство в Тирана, и българският посланик. Един от главните приоритети в работата на мисията ни там е предприемане на конкретни действия за гарантиране правата по новия закон, като едно от тях е правото на националните малцинства за информиране на майчин език чрез информационни и културни програми. Усилията на българската дипломация, както Вие споменахте, дадоха успех още в началото на тази година. През януари за първи път в албански телевизионен ефир прозвучаха новини на български език. С това беше отбелязано започването на редовно предаване, предназначено за българската общност в Албания. Предаването на български език се излъчва всеки ден от 18,30 ч. местно време, като по този начин реално блокът предавания на малцинства в Албания започна с излъчването на новини на български език, тоест на всичките малцинства. Благодарение на координиращите усилия на посолството ни в Тирана албанската телевизия и радио и БНТ подписаха Споразумение, с което се уреждат авторските права на предавания от БНТ, пакет видеоматериали за България, подбрани специално за предаването на български език в Албания. Тук е мястото да отбележа, че успяхме да договорим с албанските партньори в предаването да се включи модул „Аз уча български“ съвместна продукция на БНТ и Министерството на образованието и науката. В момента е в ход реорганизация на програмите на втори канал на Албанската телевизия, като българското посолство е в постоянен контакт с ръководството на телевизията с цел да бъде осигурен достъп на нашата общност в Албания до съвременния български език и култура. Друг важен проект, предложен от посолството, по който активно работят нашите дипломати в Тирана, е командироване на учители от България в районите с компактно българско малцинство. Понякога е лесно да забравим, че тези хора са били откъснати, както Вие споменахте въпрос, в продължение на поколения от живия български език и култура и за тях кирилицата е почти непозната. Затова от първостепенно значение е да преподаваме на младото поколение книжовен български език и азбука. Миналата година деца от област Гора получиха дарения от студенти по история от Софийския университет на над 500 книги, учебници, образователна литература, карти и нов компютър. Получихме дарение и от учебници от първи до четвърти клас. Преди броени дни БНТ дари български книги и учебни помагала като част от кампанията им „Да съхраним българското“, която включваше и заснемане на документален филм. В същото време всички тези дарения биха били ненужни, ако не вложим необходимите усилия за придобиване и усъвършенстване на познанията по съвременен български език. Затова са и толкова важни усилията на посолството за осигуряване на учители. Те не познават кирилицата, но говорят доста добър български език, в интерес на истината. Не мога да не спомена и друг важен приоритет, с който подпомагаме не само развитието на Албания, но и икономическото благополучие на българското малцинство и регионите, в които те живеят. В продължение на две години активно работихме за реализиране на Проект за изграждане на асфалтов път Билищ и село Върник, област Корча, населено с българи. След много трудности, тъй като това е най-големият проект, който досега сме финансирали по Програмата за развитие към Министерството на външните работи на Република България, на 2 април 2019 г. Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри този проект и неговото финансиране. Това е най-големият проект, както споменах. Първата фаза е на стойност 1 млн. Голямото значение на Проекта се обуславя от нуждата на местното население за достъпна инфраструктура, тъй като в момента де факто нямат път – имат черен път. Това е една от причините те да напускат тези региони, което пък пречи на концентрацията на българската общност и съответно запазване на българската идентичност. Това ще бъде втори проект в Албания, реализиран по линия на българската помощ за развитие, след този в град Балш – градът, който се предполага, че е средновековният български град Главиница, известен с летописния надпис от времето на цар Борис I и посветен на покръстването на българите. Днес дори вече напълно завършихме Проекта, изградена е инфраструктурата на улицата, носеща името на княз Борис, разказва на жителите и гостите за града, за приятелските отношения между двете държави, запазили се през векове. Тези два проекта са само началото. Неизменна част от работата на мисията ще бъде финансиране и занапред на проекти в Албания със средства по линията на помощта за развитие, което е сред приоритетите на Министерството на външните работи. В заключение, искам да Ви уверя, че ние – и Министерството, и посолството, ясно съзнаваме отговорността и че признаването на малцинството е само началото. Водим последователна политика, а не кампания, с всичките усилия и за запазване на езика, и за подобряване на материално-икономическото състояние в регионите, населени в Албания приоритетно с българско малцинство. Искам да благодаря и на дружествата там, защото те наистина също са изключително активни, и разбира се, на Вас, защото без Вашите връзки с албанския парламент, мисля, че нямаше да постигнем този успех. Благодаря Ви за изчерпателния отговор, уважаема госпожо Захариева. Реплика? Имате думата, уважаеми господин Гаджев. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Захариева, много Ви благодаря за отговора. Между другото, споменахте една прекрасна новина за българската общност в Албания, а именно финансирането на този път, тъй като той от години е чакан. Ако трябва Ако трябва да използваме и свързаността, в крайна сметка едни от основните усилия, основните политики за изграждането на благосъстояние в района да подпомогнем хората да останат там и тези райони да се свържат както с централните части в Албания, така вече оттам и с България, и самият транспорт да стане много по-лесен между различните области. Отделно от това, захранването с образователни материали. Наистина

в крайна сметка своите умения. Тук бих искал да отбележа и още две неща, а именно възможността на български телевизии да излъчват своето съдържание в частните мрежи, възможността да получат лицензии и разрешения за достъп до пазара в Албания. Така освен емисиите по националните медии в Албания, българското малцинство и въобще албанските граждани биха имали възможност да наблюдават качествено пълно съдържание от българските медии. Все пак всичко това е много важно, но и българските институции е хубаво да се ангажираме всички да запазим и да развиваме правата и качеството на живот на българите в Албания, за да може освен

етнически българи, които да бъдат кандидати в Албания и да бъдат избрани, разбира се. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. Дуплика? Без дуплика. Това беше въпросът към заместник министър-председателя по правосъдната реформа. Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева, за участието. Народният представител Сергей Кичиков ще зададе въпрос на госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството,

Републиканският път III-843 Велинград – Сърница, област Смолян, има изключително важно значение, тъй като представлява връзка между област Смолян и област Пазарджик за направлението град Девин – град Смолян и направлението град Гоце Делчев – ГКПП „Илинден“. Също така той се явява и най-кратката връзка за пътуващите от Южна България до СПА столицата – град Велинград. Пътната отсечка е в окаяно състояние, тъй като в близките години не е извършван основен ремонт, вследствие на което пътят е силно деформиран и непроходим при нормални условия. В някои участъци напълно липсва асфалтова настилка. Основата на пътя е разрушена, вследствие на което преминаването на автомобили, дори и леки МПС-та, е изключително трудно, а на места и невъзможно. Предвид тежките метеорологически условия през зимния сезон има случаи, в които пътят пропада и преминаването на автомобили, най-вече тежкотоварни такива и с по-големи габарити – като автобуси, е напълно невъзможно. При такива ситуации има водачи, които предприемат преминаване през участъка, но с риск за здравето и живота на пътниците. Проблемът с лошото състояние на отсечката е бил поставян пред всички отговорни институции, но към настоящия момент не са предприети никакви мерки за подобряване на проходимостта на трасето. Всеки ден в администрацията на община Сърница се получават сигнали от граждани и фирми, че пътуването по горецитираната отсечка е изключително затруднено. Сърница през последните години успешно се развива като туристическа дестинация и през активния летен сезон градчето и язовир Доспат се посещават от хиляди туристи. Лошото състояние на участъка буди тревога за всички жители на общината, че развитието на туризма ще пострада сериозно, ако не се вземат спешни мерки за ремонтиране и реконструкция на пътя. В тази връзка моят въпрос към Вас, госпожо Министър, е: има ли предвидени средства в бюджета на ръководеното от Вас Министерство на регионалното развитие и благоустройството през настоящата 2019 г. за извършване на основна рехабилитация и ремонт на горецитирания път? Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Кичиков. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър.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 като пътят се намира изцяло във високопланински район. През 2018 г. приключи цялостен ремонт на участъци от пътя с обща дължина около 7 км между град Сърница и границата с област Смолян от км 47+920 до

ремонта са вложени бюджетни средства в размер на 2 млн. 545 хил. 211 лв. с ДДС. Неремонтираният участък между Велинград и Сърница е с дължина около 47 км. Това е участъкът, за който се отнася Вашият въпрос. Това, което Агенция „Пътна инфраструктура“ и областното пътно управление правят към момента, е да изкърпват регулярно участъка по линия на текущото поддържане. През 2018 г. също са извършвани такива ремонти дейности на настилката, като Агенцията е вложила около 72 хил. лв. Направени са и четири броя габиони за укрепване на пътното тяло при км 23. С оглед обезопасяване на движението до края на месец юни тази година се планира изкърпване на участъците, които са компрометирани по трасето. Отчитаме, че предприетите действия по линия на текущото поддържане са категорично недостатъчни за осигуряване на дългосрочна и безопасна експлоатация на пътя. Отчитаме и натовареността на пътя във връзка с туристическия поток, който пътува към язовир Доспат. Необходимо е да се изработи технически проект за цялостен ремонт на пътната отсечка, в който да бъдат заложени и дейности по възстановяване на пътното тяло, както както и изграждане на подпорни стени в отсечка с дължина около 1,2 км след Велинград от км 4 до км 14+100, засегната от наводнението през 2005 г. За съжаление, това, което мога да отговоря към настоящия момент, е, че бюджетът на Агенцията за 2019 г. е ограничен, както беше и в предишните години, което ни възпрепятства да планираме цялостно ремонтиране на пътния участък като основен ремонт на тази отсечка, която е в лошо техническо състояние. За подобряване на техническото състояние на този участък от републикански път III-843 Велинград – Сърница, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще направят всичко възможно тази отсечка да бъде включена в инвестиционната програма на Агенцията, да бъде проектирана и да се осигурят средства за нейното рехабилитиране. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Имате думата, уважаеми господин Кичиков, за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, за съжаление, и този път не съм доволен от отговора, тъй като пътят е изключително разбит и практически по него е опасно движението. Казахте, че до края на месец юни се предвижда изкърпване. На предишен мой въпрос относно пътя село Нова махала – местност Вълча поляна Вие бяхте казали, че до края на месец април също предвиждате поне изкърпване. поне изкърпване. Към настоящия момент там не се е случило абсолютно нищо и в тази връзка жителите на град Батак, селата Нова махала и Фотиново са организирали, като са уведомили и съответните институции, на 31 май, 1, 4 и 9 юни за два часа – в порядъка от 15 до 17 ч., ще затварят пътната отсечка. Предполагам, че същото ще се случи и с жителите на община Сърница, тъй като

Без дуплика. Това беше въпросът към госпожа Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Следващият въпрос към господин Младен Маринов – министър на вътрешните работи, е от народния представител Димитър Бойчев Петров и народния представител Диана Саватева относно подготовката за летния сезон в морските общини и осигуряването на адекватни мерки за сигурност за туристите, местното население и бизнеса. Имате думата, уважаема госпожо Саватева. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! На практика може да се каже, че сезон 2019 г. е започнал, защото първите туристи пристигат по нашето Черноморие още през април. През май с всеки ден те стават все повече, но всъщност активният сезон стартира във втората половина на юни. Всяка година по това време ние, народните представители от Бургас, задаваме аналогичен въпрос, защото успешното провеждане на сезона е пряко свързано с мерките за сигурност. През лятото по Черноморското крайбрежие се струпват стотици хиляди туристи, хиляди българи от вътрешността на страната, които всъщност работят там. В същата посока се движи и криминалният контингент и Вие, господин Министър, го знаете много добре. Всъщност Вие познавате много добре ситуацията по крайбрежието през лятото, защото сте били главен секретар през последните сезони и знаете колко важно е партньорството с местната власт, за да се осигурят надеждна охрана и ефективни мерки за сигурност. Мога да кажа, че това е първото Ви министерско лято и затова заедно с колегата Бойчев искаме да научим от Вас на базата на анализите, които са направени от предните сезони, за успешните модели, които са прилагани, включително и дали има неуспешни модели. Как ще процедирате това лято, какви ще бъдат мерките за сигурност, за да имаме успешен сезон през 2019 г., спокоен както за бизнеса, така и за туристите, които са избрали да летуват в България? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Саватева, уважаеми господин Петров, дами и господа народни представители! Във връзка с подготовката за летния сезон в морските общини е осигурена сигурността на обществения ред,

Знаете, че от лятото на 2010 г. МВР осъществява една от добрите практики за полицейско сътрудничество в рамките на Европейския съюз чрез съвместни патрули в туристически комплекси с полицейски служители от държави – членки на Европейския съюз, чиито граждани посещават нашето Черноморие, за изпълнение на дейности по опазване на обществения ред в курортните комплекси. Водим активно сътрудничество с Румъния, Чешката република, Република Полша и Федерална република Германия. Целта на осъществяваното сътрудничество е повишаване на сигурността на туристите, пребиваващи в летните ни курорти чрез осъществяване на съвместна патрулно-постова дейност през активния туристически сезон. Работните езици при осъществяване на дейностите са български и английски. Чуждестранните полицейски служители изпълняват функциите си в регламентираното за страната си униформено облекло, спазвайки законите на Република България. На второ място, планирани са мерки за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, безопасността на движението и осигуряване на пожарна безопасност в курортните комплекси и курортите в страната през летния и зимния туристически сезон на 2019 – 2020 г. От страна на Главна дирекция „Национална полиция“ като водеща структура за изпълняване на тази дейност се създава организация за изготвяне на план за дейността на МВР по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, безопасността на движението и осигуряване на пожарната безопасност в курортните комплекси. В плана са заложени комплекс от мероприятия, по-важните от които са: провеждане на работни срещи за планиране на съвместни действия с кметовете на общините и представители на местните комисии за обществен ред и сигурност и за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица; представители на консултативни съвети по въпросите за туризма от съответната община; с представители на браншовите туристически сдружения, туроператори или туристически агенти и лица, предлагащи места за настаняване като хотели, мотели, туристически селища, вили, апартаменти, хижи и други. Под особено внимание се взимат въпроси за осигуряване на пожарната безопасност, организацията на охраната и пропускателния режим, увеличаване броя на техническите средства за видеонаблюдение, както и договаряне за използване на техни служители при работа с чужди граждани. Друга част от комплекса с мероприятия е: планиране на съвместни проверки по предварително утвърдени графици в туристическите обекти с териториалните структури на НАП, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите, Агенция „Митници“, министерствата на икономиката, на финансите, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството и други компетентни институции. На следващо място, заложено е извършване на проверки на банкови и небанкови финансови институции, в това число бюра за обмен на валута, касовите помещения и местата за инкасиране на големи суми. И не на последно място по важност, провеждане на информационни кампании за дейността на МВР по опазване на обществения ред, безопасност на движението, противодействие на престъпността и осигуряване на пожарната безопасност в курортните комплекси, препоръки към туристите за превантивни мерки за лична бдителност и предпазване от престъпни посегателства и улесняване дейността по приемане на сигнали за извършени престъпления посредством изготвяне на типови бланки, преведени на немски, френски, английски и руски език. На трето място, командироване на държавни служители и полицейски органи от други структури на МВР в помощ на областните дирекции в Бургас, Варна и Добрич като места, където има най-голяма концентрация. На базата на извършен анализ на средата за сигурност от ОДВР – Бургас, Варна и Добрич, е заявена необходимост за командироване на допълнителни държавни служители и полицейски органи за опазване на обществения ред в техните курортни комплекси, които възлизат на 947 служители, от които 781 за Областна дирекция – Бургас, 126 за Областна дирекция – Варна, и 40 за Областна дирекция – Добрич. допълнение ще направя следните изводи. Изминалият летен туристически сезон 2018 г. се оценява като успешен, без тежки инциденти и с относително по-малък брой посегателства срещу личността и собствеността на чуждите туристи в сравнение с 2017 г. Провежданите регулярни срещи в края на всеки туристически сезон между ръководството на МВР, Министерството на туризма и представители на заинтересованите дипломатически мисии у нас допринасят за своевременното преставане на възникнали проблеми и набелязване на мерки за тяхното решаване. Въпреки тенденцията за ежегодно повишаване броя на туристите от органите на МВР е създадена необходимата организация за опазване на техния живот, здраве и имущество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря за отговора, уважаеми господин Министър. Госпожо Саватева,

Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, благодаря че систематизирахте мерките, които се прилагат както през предходните години, така и сега, защото е важно хората да бъдат информирани. Бих казала, че тази информация от парламентарната трибуна е част от информационната кампания, която Вие посочихте като един от приоритетите на МВР, още повече, че през последните години тя тече на различни езици. Вие споменахте, че от 2010 г. насам една от успешните практики е да бъдат командировани по нашите курорти и чужди полицейски служители, тъй като по този начин се осъществява по-лесен контакт с туристите от съответните страни. Бих искала да попитам дали тази година ще се увеличи броя на дестинациите, от които ще бъдат изпратени такива полицейски служители? Искам да подчертая две неща, които казахте в отговора

продуктивен летен сезон. Ние нямаме нужда да има новини от нашите курорти, свързани с тежки ПТП-та. Колкото повече мерки има, толкова по голям е шансът

още две изречения. Знаем, че курортите и местата, които са посещавани от туристи, са сред най-рисковите от гледна точка на противотерористичните мерки.

тъй като хората трябва да бъдат информирани? Не бива да губим бдителност, когато става въпрос за опасност от терористични атаки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Саватева. Господин Министър, имате възможност да допълните отговора си.

По отношение на увеличаване на дестинациите, от които ползваме съвместни патрули, бих казал, че на този етап са тези, които съобщих в предното изложение, като в някои от държавите е завишен броят на служителите, които ще бъдат командировани, командировани, с оглед на анализа за изминала година и броя на туристите от тази дестинация. Това е много добре работеща практика, тъй като в пъти повишава доверието на чуждите туристи към България и диалога с тях е много по-добър, което изключва конфликти и езикови бариери при отработване на всеки сигнал. Относно противодействие на тероризма

рисковите места – летища, автогари, големи хотели с туристи от определени дестинации, имаме засилено полицейско присъствие. За летния туристически сезон командироваме и служители на СОБТ, които да са на разположение в тези рискови зони за реакция при съответните кризи. Знаете, че към Специализирания отряд за борба с тероризма и Звеното за за противодействие на бомбения тероризъм са служителите, които извършват проверки на място и обезвреждат съмнителни пакети и самоделни взривни устройства. Мога да Ви уверя, че получихме допълнително оборудване за тези служители, което в рамките на няколко дни ще бъде разпределено и доставено за работа на терен, което ще повиши възможностите ни за реакция при различни сигнали. В същото време и към момента се извършва обучение в Специализирания отряд за борба с тероризма на звена, които създадохме в областните дирекции за така наречено „бързо реагиране“ в конкретни ситуации, за да можем да намалим времето за професионална реакция на всеки сигнал, на всяка заплаха до въвеждането в действие на по-тежки специализирани структури. Това се прави и в момента. Имаме много добра координация и взаимодействие с операторите на двете летища във Варна и Бургас, което е от изключителна важност. На последно място мога да кажа, че има командировани служители на дирекция „Жандармерия“, които през тези години след терористичния акт доказаха, че са изключително необходими и могат да направят така, че туристите, които идват, да са спокойни за своето пребиваване на територията на нашите комплекси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Повече въпроси към Вас няма в рамките на днешния контрол. Благодаря Ви за участието. Уважаеми народни представители, министър Красимир Вълчев е помолил да бъде изчакан поради закъснение по независещи от него причини. В 12,00 ч. ще продължим заседанието с въпроси към министър Вълчев. Прекъсвам заседанието за 20 минути.